(SDP)** I još večeras ćemo raspraviti: - Konačni prijedlog Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta, drugo čitanje, P.Z.E. br. 666;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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Uvodno će prijedlog obrazložiti ministar rada i mirovinskog sustava dr. Mirando Mrsić. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kasno je a obzirom da je oko ovog Zakona bilo usuglašeno i slaganje skoro svih i da je potrebno da se donese ovaj Zakon, ja ću vrlo kratko. Dakle ovim Konačnim prijedlogom Zakona utvrđuju se uvjeti, visina i način ostvarivanja potpora za očuvanje radnih mjesta odnosno dvije vrste potpora, potpora za skraćivanje punog radnog vremena i potpora za obrazovanje ili osposobljavanje kao potpore male vrijednosti. Potpore za očuvanje radnih mjesta dodjeljivati će se onim poslodavcima koji tijekom privremenog pada poslovnih aktivnosti odnosno nakon ostvarenog gubitka u poslovanju izrade program za očuvanje radnih mjesta a regulirali su obveze poreza i doprinosa. U odnosu na prijedlog zakona koji je bio u prvom čitanju u Hrvatskom saboru Konačni prijedlog Zakona razlikuje se u sljedećem. Rok za prikazivanje ostvarenog gubitka u poslovanju skraćuje se za jednu godinu pa će poslodavac dokazivati gubitak u poslovanju na temelju negativnog financijskog rezultata poslovanja u godišnjem financijskom izvještaju koji prethodi godini u kojoj se podnosi zahtjev za potpore. Na ovaj način postiže se pojednostavljenje postupka za dodjelu potpore budući da će poslodavac morati dokazati gubitak u poslovanju samo za prethodnu godinu. Maksimalno smo smanjili potrebnu dokumentaciju i pojednostavili dokumente koje poslodavac treba dostaviti sve sa ciljem da ovaj institut bude dostupan što širem broju poslodavaca. Također radi pojednostavljenja postupka za dodjelu potpore propisano je da je poslodavac dužan izraditi samo jedan program i to program za očuvanje radnih mjesta. Naime, program poslovnog oporavka i program za očuvanje radnih mjesta sadržajno su slični pa je radi olakšanja postupka poslodavcu propisano da je isti dužan utvrditi samo program za očuvanje radnih mjesta, a ne i program poslovnog oporavka. Dakle, u ovim izmjenama u odnosu na prvo čitanje smo išli maksimalno na pojednostavljenje cijelog procesa. Preciziran je postotak broja radnika do 25% ukupnog broja zaposlenih radnika kod tog poslodavca koji neće iz opravdanih poslovnih razloga raditi u razdoblju od najviše 6 mjeseci, a koji će biti uključeni u obrazovanje ili osposobljavanje. Radi dodatnog pojašnjenja dopunjene su odredbe kojima se utvrđuju obveze poslodavca u razdoblju korištenja potpore pa se propisuje da poslodavac koji koristi potpore u razdoblju korištenja potpore ne smije isplaćivati nagrade, bonuse, stimulacije, odnosno druga davanja u naravi ili novcu, osim ako se te ako se te isplate odnose na redovito poslovanje. Također propisuje se da poslodavac može zaposliti novog radnika u drugoj organizacijskoj jedinici ako poslovi u toj organizacijskoj jedinici mogu obavljati radnici za koje se koristi potpora, obzirom da posjeduju odgovarajuća znanja i vještine, ali isti nisu iz objektivnih razloga u mogućnosti obavljati te poslove. Primjerice, ako je druga organizacijska jedinica, jedna je u Zagrebu, druga je u Splitu, onda je logično da nije niti isplativo da radnici iz Zagreba onda idu raditi u Split. Donošenjem ovog zakona ostvarit će se učinci na području rada i zapošljavanja, kao što je prestanak negativnih trendova ulaska u nezaposlenost onih osoba čija su radna mjesta mogla biti očuvana te povećanje razine korištenja potpora i njihova bolja ciljanost, posebno u odnosu na radno intenzivne sektore i to utvrđivanjem realnih kriterija za korištenje potpora, kao što su uvjeti, visina i način ostvarenja, a također ovim zakonom postižu se i značajni gospodarski, socijalni i financijski učinci. Napominjem da je ovaj zakon usmjeren i prema intenzivnim granama, dakle tekstilna industrija, drvna industrija i cilj je da radnici koji bi inače zbog pada potreba, odnosno pada narudžbi bi onda bili otpušteni i završili na zavodu za zapošljavanje, ostat će u toj tvrtci i nakon povratka narudžbi nastaviti dalje raditi. naročito značajni jer se odražavaju na očuvanje socijalne sigurnosti radnika i njihovih obitelji, jačanje utjecaja predstavnika radnika ili sindikata na postupke utvrđivanja uvjeta za korištenje potpora, a time i na osiguranje socijalnog mira. Za ovaj zakon smo dobili potporu svih socijalnih partnera i govoreći o učincima smatramo da će ovaj zakon sačuvati otprilike oko 2000 radnih mjesta. Želja nam je da se on maksimalno koristi i za ove ostale zakone pratit ćemo učinkovitost zakona i eventualne probleme rješavati u hodu. Sa ovim zakonom završavamo cijeli set radnog zakonodavstva i zaokružujemo zakonodavni okvir koji regulira tržište rada u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepo. Hvala ministre. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. Prvi na redu je klub Nezavisnih zastupnika u ime čije trebali su govoriti kolege Grubišić i Kajin, nisu prisutni pa gube pravo rasprave po ovoj točci. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolegica Vanja Posavac. Izvolite kolegice. Poštovana potpredsjednice Sabora, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Naime, zakon je i u prvom čitanju uistinu dobio široku potporu, a naravno u kontekstu cjelokupne reforme radnog zakonodavstva i slijedeći pozitivna iskustva drugih država članica Europske unije koje su zakonodavstvom uredili ove područje te posebno ističem uz potporu socijalnih partnera jer su i sindikati na zadnjem Odboru za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo dali potporu ovom zakonu. Dakle uistinu postoje svi uvjeti da se pristupilo izradi novog Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta, kojima se u odnosu na raniji zakon uvodi niz poboljšanja koja bi trebala potaknuti poslodavce da koriste potpore i očuvaju radna mjesta, a radnicima da poboljšaju svoju zapošljivost i položaj na tržištu rada. Ovim zakonom potrebno je urediti uvjete, visinu i način ostvarivanja potpora za očuvanje radnih mjesta skraćivanjem punog radnog vremena i obrazovanjem ili osposobljavanjem radnika tijekom razdoblja u kojem ne rade iz opravdanih razloga. Uređenjem novog sustava potpora moglo bi se postići da se kroz institute skraćivanja punog radnog vremena do 40%, odnosno do 16 radnih sati tjedno očuva zaposlenost i radna mjesta u razdobljima smanjenih poslovnih aktivnosti i smanjene potrebe za radom radnika koja bi mogla dovesti do otpuštanja dijela radnika. Mjerom obrazovanja i osposobljavanja radnika u razdobljima kada ne rade iz opravdanih razloga omogućilo bi se poslodavcu da zbog restrukturiranja promjene u poslovanju ili tehnološkim i poslovnim procesima očuva zaposlenost na način da se ti radnici obrazuju odnosno osposobe za potrebe njegovog poslovnog procesa ili da steknu znanja i vještine koje se na tržištu rada i traže. Predloženim potporama očekuje se očuvati barem 2% onih radnih mjesta s kojih su radnici nakon kratkog vremena boravka u nezaposlenosti ostvarili novo zapošljavanje, a to bi trebalo biti oko 2000 radnih mjesta. Potporama za skraćivanje radnog vremena utvrđuje se kao razmjerni dio iznosa plaće za broj radnih sati za koje je radniku skraćeno radno vrijeme, a najviše do iznosa minimalne plaće prema posebnom propisu. S ciljem usklađenih prava svih radnika u razdobljima kada ne rade, visina potpora je ujednačena na razini minimalne plaće jer se uz njezinu primjenu omogućuje ostvarivanje radnih prava u punom radnom vremenu. Cijeneći pritom i okolnost da je više od 50% osoba koje su u nezaposlenost ušle iz radnog odnosa ostalo bez radnog mjesta u djelatnostima prerađivačke industrije, građevinarstva i trgovine koji imaju nisku razinu plaća najveći broj radnika koji bi mogli biti obuhvaćeni mjerom skraćivanja radnog vremena neće imati većih razlika u plaći prije i nakon skraćivanja. Potpora za obrazovanje i osposobljavanje usklađena je s potporom koju tijekom obrazovanja i osposobljavanja ostvaruju nezaposlene osobe odnosno radnici tijekom obrazovanja ostvaruju svoju propisanu ili ugovorenu plaću ali im dio u visini novčane pomoći kao i nastale putne troškove vezane uz obrazovanje isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje. Donošenjem ovog zakona ostvarit će se učinci na području rada i zapošljavanja kao što je prestanak negativnih trendova, ulaska u nezaposlenost osoba čija su radna mjesta mogla biti očuvana te povećanje korištenje potpora i njihova bolja ciljanost. Gospodarski učinci odražavat će se na održanje odražavat će se na održanje zaposlenosti i radnih mjesta tijekom restrukturiranja posebice u sektoru prerađivačke industrije, trgovine i građevinarstva. Upravo slijedom svega što sam rekla klub SDP-a podržat će ovaj zakon. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. U ime Kluba zastupnika HSU-a kolega Silvano Hrelja. Izvolite. Hvala potpredsjednice, poštovani gospodine ministre sa suradnikom, zamjeniče, kolegice i kolege. Evo, kasno je ali pred nama je Konačni prijedlog Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta i ono što treba reći sigurno da je ovo dobar zakon i svi oni koji su ovdje za ovom govornicom rekli da bi možda trebalo ići samo po hitnom postupku je dobar, primjenjiv i potreban nisu dugo čekali od prvog do drugog čitanja, prošlo je vrlo kratko vremena da je od prvog do drugog čitanja, do konačnog prijedloga. Naravno, konačni prijedlog je još poboljšanija verzija, dakle i kako je rečeno smanjeni su i rokovi i postupci tako da nema razloga, ovo je jedan od zakona koji bi doista mogao biti jednoglasno usvojen usvojen u Hrvatskom saboru. Ne vidim za to u ovom trenutku prepreka. Ono što sigurno je dobro, to ne znači da će dobar zakon polučiti i dobre rezultate. Dakle, on se aplicira na previše životnih situacija da bi se moglo unaprijed reći bit će dobar, imat ćemo povećanje intervencija, očuvat ćemo toliko i toliko radnih mjesta. Prognoze su uvijek u ovom dijelu nezahvalne u ovom dijelu nezahvalne ali mislim da je dobro što ovaj zakon ima potporu socijalnih partnera i što su se socijalni partneri na neki način usuglasili da je potrebno pratiti provedbu ovog zakona i po potrebi intervenirati. Ja bih se čak zalagao da postoji jedno njihovo malo vijeće koje bi možda moglo sutra predložiti neku proširenu primjenu jer siguran sam da će život nas suočiti sa određenim životnim situacijama koje se ne daju predvidjeti. Još vrijedi pohvaliti još jednom ovaj konačni prijedlog zakona, to je jedan od zakona koji je došao na saborske klupe nama u ruke koji je izuzetno dobro argumentiran, koji nije skrivao nijednu činjenicu. Prema tome, svi oni koji su željeli dobiti određene podatke i stvoriti i stvoriti sliku o području koje ovaj zakon pokriva mogli su je stvoriti. Klub HSU-a će sa zadovoljstvom poduprijeti donošenje Konačnog prijedloga Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta. Šteta da možda pred 20 godina kada smo imali industriju u jednoj fazi koja se mogla očuvati nismo imali ovakvog pristupa očuvanju radnih mjesta. Hvala lijepa. Hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Domagoj Milošević. Izvolite. **Milošević, Domagoj Ivan (HDZ)** Hvala gospođo potpredsjednice, uvaženi ministre sa suradnikom, uvažene kolegice i kolege. Pa prije svega treba reći da cijenimo od zadnje rasprave napredak iako je izgledalo da će ostati za jesen da evo prije ljetne stanke ćete donijeti ovaj zakon kao i ovaj cijeli niz pojednostavljenja koji vidimo u ovom izmijenjenom prijedlogu zakona. Ono što ostaje ključna primjedba nakon svega, a to je da mislimo i dalje da je 5 milijuna kuna na proračun koliki imamo i dalje premali iznos. Međutim, moram se malo osvrnuti jer danas cijeli dan na neki način govorimo o radnim mjestima, na nekoliko stvari. A to je, nekako se ipak danas smo se cijeli dan baveći se radnim mjestima i zapošljavanjem i otpuštanjem uglavnom smo zamijenili uzroke i posljedice. Uglavnom smo se bavili posljedicama, a nažalost kao i često dosada nismo se bavili uzrocima naših problema. A s druge strane nekako je bilo previše rasprava iz 20. stoljeća. Mislim da ćemo se na kraju dana morati odlučiti da svi zajedno i cijelo društvo uđemo u 21. stoljeće jer mislim da neke procese kao malobrojan narod i mala ekonomija nećemo zaustaviti. To je recimo proces globalizacije. Možemo jedino se odlučiti da li ćemo biti uspješni ili ćemo biti neuspješni u tom 21. stoljeću i u EU. Što se tiče samog zakona i ovog ali zapravo i sveg što smo danas raspravljali moram ponoviti ovdje da se nažalost nijednim zakonom ne može očuvati radna mjesta. To je jednostavno tako nemoguće. Da je bar tako, da donosimo zakon svi zajedno siguran sam da bismo ga podržali kako bi se ne samo očuvala radna mjesta nego se i otvarala nova. Međutim, radna mjesta se mogu i očuvati i o tom govorimo proteklih 2,5 godine pa i duže, mogu se očuvati poreznim rasterećenjem, mogu se očuvati podrškom privatnom sektoru, mogu se očuvati podrškom ulagačima i promjenama našeg zakonodavstva koje je užasno komplicirano i zapravo ima cijeli niz prepreka Možemo očuvati reformom javne administracije i unapređenjem i reorganizacijom cijelog javnog sektora, možemo očuvati i stvarati uvjete za nova radna mjesta tako da cijela Vlada i cijela administracija budu puno više u u funkciji i pristupa globalnom tržištu za naše izvoznike i za naše proizvođače i ne samo za proizvođače nego za cijele sektore hrvatske industrije. Možemo ih očuvati tako da ova Vlada stavi napokon u funkciju fondove za gospodarsku suradnju gdje leže milijarde kuna i umjesto da se Predstečajnim zakonom na neki način stvarala nova nepravda i uništavala radna mjesta malih i srednjih poduzetnika i obrtnika mogli su se uzeti novci iz Fondova za gospodarsku srednju, za što su bili osnovani pa su se mogli sačuvati kompanije kao što su DIOKI ili Gredelj. Nešto slično će se na kraju ipak, na sreću po svoj prilici desiti pozitivno a to je dalekovod. I na kraju, nije nevažno, a to je mogu se očuvati radna mjesta i tako da država brine o trošku kapitala, prije svega o trošku kamata. Čista je sreće i prekomjerna likvidnost na svjetskim tržištima da smo mi sad nedugo se zadužili zapravo uz nešto nižu kamatu. Međutim, s obzirom da smo punopravna članica EU, kad bi kad bi ova Vlada vodila potpuno drugačiju i ekonomsku i poreznu politiku onda mi bi danas imali još znatno nižu kamatu, ali ne samo država jer to ima izravnog utjecaja i na cijeli privatni sektor, na bankarske kamate, na kamate koje plaćaju građani, na 10,. 15, 20 i više godina. Dakle, to su sve mjere na neki način i sada da je ne dužim ovdje u 8 navečer, kako se zaista mogu očuvati radna mjesta. svjedočimo nažalost tome i to moram na kraju ponoviti i to mora sve zabrinut, bez obzira na kojoj strani ove sabornice i šire od sabornice sjede politički dužnosnici, a to je da je činjenica da mi jesmo danas argumentiramo proglašeni najdisfunkcionalnijom ekonomijom EU uz sve naše potencijale koje nedvojbeno, mislim da ćemo se svi složiti, imamo. Da su trendovi užasavajući i da je dug koji je rastao i prije ove Vlade naravno, ali je u potpunosti eksplodirao i van kontrole u protekle 2 godine, i bez gospodarskog rasta je nemoguće staviti pod kontrolu i nemoguće zapravo sanirati dugoročne i kontrolirat javne financije. I da nam objektivno ono što nam prijeti u slijedećih godinu dana, s obzirom da pojedini članovi Vlade, a koliko čujem danas i prva potpredsjednica je rekla vaše Vlade, da su gotove reforme i da ova Vlada nema namjeru provoditi reforme, ne znam samo koga čini glupim pa misli da će ona Vlada koja nije provela ni jednu ozbiljnu reformu, koja je urušila gospodarstvo, proizvela novih 60 tisuća nezaposlenih, dobit bilo čije povjerenje i s kojim uvjerenjem mislim da netko vjeruje da je ova ekipa u bilo kojoj budućnost spremna za provesti bilo koju reformu? Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. I završno ministar Mirando Mrsić. Izvolite. lijepo gospođo potpredsjednice. Ono što je očekivano, nismo imali puno diskusije. Zahvaljujem se svima koji su diskutirali. Ja se nadam da će ovaj zakon biti podržan od svih klubova. I njegov cilj je očuvanje radnih mjesta jer je to ono što je najvažnije za radnike jer je najvažnije imati radno mjesto. Hvala lijepo. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno. I sad da se dogovorimo za sutra, počet ćemo s konačnim prijedlogom Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola. I radit ćemo još sutra točku 14., 15., 16. i 17. Hvala lijepa i laku noć.